към Румен Порожанов – министър на земеделието, храните и горите относно политика за безвъзмездна финансова помощ за малки и средни земеделски стопанства по Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, Подмярка 4 „Инвестиции в материални активи“ по Програмата за развитие на селските райони 2014/2020 г. Следва да се отговори в пленарното заседание на 20 октомври 2017 г. Писмени отговори за връчвания от: - от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народните представители Лало Кирилов и Радослав Стойчев; Стойчев; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Йордан Стоянов Младенов; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Любомир Бонев; Любомир Бонев; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на два въпроса от народния представител Десислава Тодорова; Тодорова; - министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Андон Дончев;

Румен Георгиев; - министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народните представители Георги Гьоков и Виолета Желева; Виолета Желева; - заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева на въпрос от народния представител Миглена Александрова; Александрова; - министъра на здравеопазването Николай Петров на въпрос от народния представител Миглена Александрова; - министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Милена Александрова; Александрова; - министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народния представител Николай Цонков; - министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народните представители Димитър Данчев и Георги Свиленски;

Пенчо Милков; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на два въпроса от народния представител Иван Димов Иванов;

Започваме днешния парламентарен контрол. Заповядайте, господин Карадайъ, за Декларация от името на парламентарната група на „Движението за права и свободи“.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

Вчера се чу националистически език в най-ярката му форма – пряко призовава за насилие и създава усещане за заплаха. Ето, за този език говорим от доста време – езикът на разделението на българи, турци, цигани, евреи, език на противопоставянето, езикът, който поражда конфликти. Този език има много проявления – чрез слово, снимки, действия. Изразява се в расова и верска омраза, антисемитизъм и всякакви форми на ксенофобия, базирани на нетолерантност. Носители на този език са националистите, но днешната Декларация не е за тях. Те са ни ясни отдавна, на Европа също, и на всички разумни и отговорни български граждани. Това са хора, които търсят политическа и личностна легитимация чрез конфликти за сметка на цялото общество и на държавата. Не за тях е нашата Декларация. Отговорни са тези, които позволяват този език. За техните думи, действия и последиците от това отговорност носи партия ГЕРБ. Колеги от ГЕРБ! Народът Ви възложи отговорността за управлението на страната, но не Ви възложи и включването на националисти във властта, а тяхното поведение днес е резултат от включването им във властта. Оправданието „така пожела народът“ не струва, както не е оправдание в Холандия, Франция, Германия и така нататък – в демократична Европа. И не ни отправяйте заплахи! Ще си позволя един цитат от тази пошла националистическа изява: „И да внимават, защото можем да ги смачкаме.“ Само ще напомня, че и Тодор Живков искаше да ни смачка.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 Призоваваме всички национално отговорни партии, всички държавни органи и институции да предприемем бързо и адекватно лечение при така очертаната симптоматика. Днес не е достатъчно явлението да бъде осъдено, днес са необходими решителни действия. Ето защо от ДПС призоваваме министър-председателя да предприеме незабавно решителни действия. Обръщаме се към президента на Република България да изпълни своята мисия като обединител на нацията. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Няма как вчерашните изявления на господин Касабов да останат без реакция. От тази гледна точка искам да кажа, че всички видяхме вчера, че станахме свидетели на поредния срамен епизод от парламентарната ни история. Съжалявам, че отново се занимаваме не с бъдещето на страната, не с благосъстоянието на хората, не с развитието на икономиката, не с потискащата бедност или с нарастващите проблеми в здравеопазването, а отново трябва да говорим за прояви на една политическа и морална несъстоятелност. Дами и господа, чухме думи, като: „да внимават какво говорят и да не се пречкат в краката ни“. Става дума за дървеници, в превода от турски, доколкото разбирам, които щъкат и много миришат. „И трябва да внимават, защото можем да ги смачкаме.“ Това е риториката, която чухме вчера. Извинявайте, колеги, но в тези думи има неприкрита заплаха – заплаха, която включва насилие, заплаха на чисто органично ниво. Обръщението не е към хора, а към дървеници, които лесно могат да бъдат „смачкани“. Между другото има член в Наказателния кодекс, който се занимава с това. Аз обаче не съм съдия, а представител на демократично избран парламент. Именно заради това за мен заплахата в политическите отношения е недопустима. Тя всъщност не е допустима никъде, не само в политическите взаимоотношения. Нека бъдем наясно, аз тук не защитавам ДПС. Те, както виждаме, нямат нужда от нашата защита, нито пък са я искали, и това не е наша работа. За нас в това безочливо изказване има нарушаване на човешки права. Ние имаме хуманен проблем с него, защото подобна риторика е недопустима дори на най-долно улично ниво. Каквото и да е нивото ти в житейски план, попадайки в българския парламент, независимо дали по заслуги или по погрешка, а в парламента сме виждали и от двете, ти ставаш представител на политическия елит на държавата, колкото и провален да е той в очите на хората. А да си част от елита означава да имаш идеи, поведение, риторика, които, ако не да са значително, то поне малко над средното ниво за страната, защото ние тук даваме тона на това, което се случва в България. Твърдя, че в изказването на колегата видяхме говорене, което е рязко под допустимото ниво – не под средното, а под допустимото. И това говорене излиза на официална пресконференция от името на парламентарна група и е отправено към политическия противник. Тук не става дума за кръчмарски запой и за замаяни от алкохол глави. Посред бял ден, в парламента, вероятно на трезво, някой си позволява да заплашва политическия си противник и при това доста грубо. И това се извършва от депутат от управляващото мнозинство. Аз имам въпрос към господа управляващите: добре, това беше насочено към ДПС, хубаво, ще ги смачкаме тях. А после българските граждани, които са техни членове и симпатизанти, тях ще ги мачкаме ли, или имаме други планове? И ако ще мачкаме, с парламентарната ли група почваме? мачкаме, с парламентарната ли група почваме? Кметовете ще ги мачкате ли, общинските съветници, активистите? Къде ще спре парламентарният гняв на управлението? разлика между български граждани с турско и с арабско самосъзнание – при мачкането? Евреите и арменците малцинства ли са? Къде е границата, в която можем да си позволим да мачкаме, ако тръгнем оттук? ако тръгнем оттук? Между другото един от въпросите е хомосексуалните и комунистите, те в списъка ли са на мачканите? Тях ще ги оставяме, ще ги мачкаме – къде е границата?

Нали така беше? Между другото съм убеден, че колегата би го казал и от трибуната на Народното събрание. Идеята му хрумна, когато вече бе слязъл. Ако му беше хрумнала навреме, щеше да го изпляска. Занимавам народното представителство с тази тема, главно защото това за мен не е епизодична грешка на човек, който трудно различава обществената поносимост към толерантността и нетолерантността. Говоря на тази тема, защото сигналите в тази посока стават тенденциозни. Мандатът Ви започна с шегички на фашистка тематика, премина през уволняване на журналисти, с парадиране на антикомунизъм и сега е във фазата на физическа заплаха към политически противник. Колеги, тук има тенденция, която трябва да спре. Няма парламент в света, в който след подобни изказвания депутатът, който ги е направил, да остане в парламента. Съжалявам, колеги, няма такъв. Това е обратното на парламентаризма. Това е тъмното дъно на парламентаризма, заради което властта в България е под критичния минимум с доверие. Това е дъното на парламентаризма, защото основното качество на цивилизованата държава е монополът върху насилието. Когато народен представител заплашва с насилие по най-официалния възможен път, това детронира държавата и конституцията, защото държавата има монопол върху насилието, а не депутатът. И когато депутатът си позволи да го прави, ние тогава имаме определен, включително конституционен проблем. Имаме проблем с това кой управлява държавата и кой в този случай е този, който има правото да разпределя насилието. И тогава идват въпросите, които вече зададох. А къде стигаме, когато започнем да го правим? Именно затова има Конституция и ред в съвременните държави и е ясно, че не може един депутат да го прави. И сега се обръщам към всички Вас: сред Вас – сред мнозинството, има хора безспорно интелигенти, с които включително имаме добри отношения, колкото и тежко да звучи това може би от парламентарната трибуна, абе, хора, това се пише на гърба на всички Ви! Не виждам проф. Станилов, когото уважавам. Ето един от примерите. Аз не знам как проф. Станилов би застанал зад това изказване и зад подобно поведение. Не искам да изброявам други имена. Сред Вас има хора, които лично бих попитал: как ще застанете зад това? това? Това е проблем, който трябва да бъде решен от така наречените „елити“, от политическия елит. Ако има в политиката хора, които да управляват държавата, те са тук, в тази зала. Ако мнозинството сега не си реши проблема с този депутат, защото казахме, че това е недопустимо, ще го решат хората. Ако Вие не намерите начин да премахнете нещо, което очевидно е вредно за цялата държава и за демокрацията, ще го направят хората. Как ще го направят – не знам. Те ще намерят своя път. Дали ще го направят през избори или през бунтове – това е въпрос на това, доколко ще им дойде до гуша. Но ако искаме да оставим по някакъв начин някаква стабилност в държавата, Вие сте длъжни да решите този проблем сега – Вие, мнозинството. Ваш проблем е, че оставките Ви стават една след друга. Както каза вчера Весела Лечева: „Като тръгна с оставките и така цяла сесия“. Това е Ваш проблем, но този човек в парламента не може да остане. Дали той ще си подаде оставка, или Вие ще го махнете – измислете си процедурата, но това, което се случва в момента, преминава границите. Тук не става дума за език на омразата. Дори за това не става дума. Не става дума за европейски ценности. Тук става дума за това, че Конституцията и смисълът на държавата са подложени на обругаване. Оставка на Вашия колега! (Ръкопляскания от

Господин Председател, дами и господа! Изслушахме две декларации от две различни политически партии от опозицията

гонят някого по политически признак от работа? Нима „Обединени патриоти“ преследват някого за това, че е от различна религия или от различна националност. Напротив – тези неща ги правихте Вие и особено ДПС, които двадесет и няколко години мачкате по различни общини местното население, без значение дали са българи, цигани или турци. Точно Вие да говорите кой мачкал хората е най-малко морално. И най-добре, че излязохте от залата. Защото това, което ДПС прави вече почти три десетилетия в България, цялото общество го вижда. Затова резултатите на ДПС ще намаляват и занапред на избори, защото те са формация, която единствено се интересува от това как да участва във властта, как да усвоява средства и как да обслужва чужди национални интереси. Видите ли – ние, националистите, сме били лоши. Може да сме лоши, но сме български националисти, не сме националисти на чужди държави. Дами и господа от БСП, когато говорите за морал, първо погледнете това, което Вие сте правили през тези три десетилетия като управление. Първо погледнете как Вие сте мачкали хора за това, че са имали различни политически убеждения. Първо вижте историята на Вашата партия, която не отричате, как мачкахте българите… Вашата партия, на която сте се обявили като наследници – БКП. …как направихте така, че да има македонска нация и език, как биехте хората, за да бъдат македонци. И в днешно време, когато българското правителство и българското мнозинство успяха да направят така, че след сто и няколко години борба за това българите в Албания да бъдат признати, никаква активност от страна на ДПС – правозащитната партия, никаква активност от страна на БСП в подкрепа на нашите сънародници в Албания! Къде сте Вие? Нали сте морални, борите се за правата – защо не ги подкрепихте? Или Вас Ви интересуват единствено скандалите, Вас Ви интересува единствено кой какво бил казал? И Вие превърнахте парламента в махленски клюкарник – Вие точно! Вие се занимавате с това кой какво бил казал. Ако Ви е страх от някого какво може да каже, какво правите в парламента? Толкова ли Ви е страх? Някой народен представител бил казал еди-какво си и от това било ги страх. Ами, като Ви е страх, недейте влиза в парламента. Кой Ви кара? Дайте един пример за националистите, където са направили така, че да са смачкали някого, да са изгонили някого. Няма да дадете такъв пример. А примери от Вашата партия много. Няколко пъти участие в управлението на държавата имате през тези почти три десетилетия и какво свършихте? Днес предлагате най-различни законопроекти, които е можело да ги приемете, когато сте управлявали държавата. Днес сте най-моралните. Вие вчера се събудихте в политиката, Вие сте чисто нови, току-що родени! Ами, първо си признайте Вашите грешки и тогава говорете за морал. Първо се извинете на българите от Македония, за които Вие участвахте – Вашата партия, на която се обявявате за наследник, в това те да бъдат обезродени. Защо не се извинихте? Извинихте се на ДПС – целувахте се, прегръщахте се. Ами, извинете се и на българите, на българите от Македония, кажете: „Да, това беше грешка, това беше решение на друга държава или на други държави, не постъпихме правилно с тези хора“. Днес говорим за морал. И ще се върна отново на ДПС, които са великите правозащитници. Законопроект, внесен в Комисия за това българите, които се раждат българчета в чужбина, когато техните родители искат да ги запишат в България, а съответната държава, в която са родени, не дава възможност да имат бащино име, и в България също в момента не може да имат бащино име по тази причина, че трябва да мине решението през съда. Има внесен Законопроект от името на патриотите именно за това всяко българче и неговите родители, които желаят да запишат бащиното му име, да имат тази възможност да го направят. И къде са великите правозащитници и демократи от ДПС, които не подкрепиха този Законопроект? Те чии интереси обслужват? Тоест ДПС са против това българчетата в чужбина да имат бащино име. И те говорят за морал, и за насилие, и за страх?! Съжалявам, но нито ДПС, нито БСП имат право да говорят за морал, докато не се извинят за всичките си грешки, които сътвориха през тези три десетилетия преход. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Има ли още декларации? Заповядайте, господин Гърневски. Декларация от името на група.

показвате тук част от нещо, случвало се в залата, бъдете обективен. От тази трибуна във всички мои изказвания съм говорил само истината и никой от Вас не я опровергава. (Оживление в „БСП за Ваш депутат изсъска към мен с фразата: „Фашист!“.

че фашизмът е първият стадий на злото, а висшият стадий на злото е комунизмът. Това е научно доказано. В този смисъл, ако някой наречеш „фашист“ е по-малката обида от това да го наречеш „комунист“ – един осъден и в България строй, и диктатура.

Има ли други декларации? Време е да преминем към същинския парламентарен контрол. Въпроси към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Първи въпрос от народния представител Михаил Христов относно процедура, изграждане и развитие на центрове за върхови постижения към Министерството на образованието и науката. Заповядайте, господин Христов, да развиете въпроса.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! През месец август 2016 г. стартира процедура „Изграждане и развитие на центрове за върховни постижения“. Крайният срок за подаване на проектните предложения по нея беше 23 януари 2017 г. И докато всички тези административни подробности текат, парите за наука въобще не могат да тръгнат. Замразени са плащания за вече договорени проекти за над 340 млн. лв. Това значи, че докато не бъдат пуснати отново, бюджетът ще поема разходите. Вие, господин Министър, споделихте, че вероятно България ще откаже част от договорените средства по тези договори, но най-тежка е ситуацията в първата ос. Там Вие, господин Министър, признавате, че съществува реален риск от загуба на средства.

което е малко повече от 100 млн. лв. Ако не бъдат поискани тези средства до края на 2018 г., ще се изплати по-малък процент от безвъзмездното финансиране по програмата и загубените средства ще бъдат най-много 70 млн. лв., което е 7% от програмата. Никак не е малка сума за една такава област в България. И ако нещо генерално не се подобри в програмата, то ще дойде познатото вече решение – прехвърляне към други такива. Основният ми въпрос, господин Министър, е: докъде е стигнала процедурата и кое наложи на няколко пъти да бъдат сменени оценителите?

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Христов, уважаеми госпожи и господа народни представители! Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ работи по оценката на проектните предложения по процедурата „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“. На този етап – „Техническа и На този етап – „Техническа и финансова оценка“ са допуснати осем предложения от постъпилите 11. С обществена поръчка беше избрана фирма, която да осигури експерти с международен опит за извършване на подадените проектни предложения. През месец февруари тази година процедурата беше прекратена, което доведе до нейното обжалване и приключването й стана възможно едва след решение на Върховния административен съд, което потвърди, че прекратяването е било неоснователно. съответствие с решението на Върховния административен съд, управляващият орган сключи договор с избрания изпълнител в резултат на обществената поръчка и на 21 август проведе обучение на осигурените от нея международни оценители. Със заповед на ръководителя на управляващия орган е определен съставът на оценителната комисия и сроковете за извършване на техническа и финансова оценка на проектните предложения. Срокът за оценяване е два месеца, като всеки проект се разглежда и оценява минимум от пет международни оценители, подпомагани от експертни становища на финансист и инженер, осигурени също от външния изпълнител. Екипът на Министерството на образованието и науката работи интензивно и по изпълнението на Плана за действие по предварителния одитен доклад в Одитната мисия на Генерална дирекция „Регионална и урбанистична политика“ и Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, проведена в периода 24 – 28 октомври 2016 г. Към настоящия момент можем да отчетем, че са изпълнени над 90% от заложените в плана за действие мерки, които са от компетентността на Министерството на образованието и науката. Предприети са действия във връзка с най-критичната констатация на одитния доклад. Най-ключовата от тях е отделянето на управляващия орган в самостоятелно звено, което в най-висока степен ще гарантира неговата функционална независимост. г. е публикуван за обществено обсъждане Проект на постановление на Министерския съвет за създаване на Изпълнителна агенция Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж“ за приемане на нейния устройствен правилник. Предвидено е новата Агенция да започне да функционира от 1 ноември 2017 г. Създадена е организация, преструктурирането да се извърши плавно без забавяне на работните процеси. Паралелно с изпълнението на останалите ангажименти, поети от българска страна към Министерския съвет, да бъде прието следващата седмица от Министерския съвет. Предвид напредъка в изпълнението на Плана за действие и отделянето на управляващия орган в нова изпълнителна агенция, проведените срещи и консултации със заинтересованите страни в края на месец октомври ще

Уважаеми господин Министър, от цялото Ваше изказване в писмена форма не разбрах, за съжаление, нищо. Разбрах, че са изпълнени мерките на 90%, каквото и да означава това. Тук не говорим за 100 хил. лв., тук говорим за 350 милиона! Не знам в кого точно е вината и у кого трябва да се търси вината, че едни пари се дават

ВЪЛЧЕВ: Вашият парламентарен въпрос съдържаше два подвъпроса. Единият е свързан с Втора и Трета ос на Оперативната програма. Отговорът ми е, че 90% от мерките по плана за преодоляване на препоръките в Одитния доклад са изпълнени, останалите 10% са свързани със създаването на Изпълнителната агенция и окончателната преоценка на проектните предложения, която също е със срок 1 ноември. По отношение на тези 350 милиона – те са свързани. Това е една от двете големи операции – центрове за върхови постижения и изграждане на центрове за компетентност.

прекратяването на процедурата за оценители. Може би имаме още малки забавяния след Решението на Върховния административен съд, докато стартират оценителите, но така или иначе в момента тече двумесечният срок за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

На 29 септември с колегата Иван Генов пуснахме въпрос с писмен отговор до госпожа Теменужка Петкова с молба да ни информира какви действия смята да предприеме относно закупеното оборудване от Русия във връзка с АЕЦ „Белене“. На 6-ти, когато трябваше да бъде планиран отговорът, нямаше от нея искане за отлагане, но ние тактично решихме да й дадем малко повече време, не сме повдигали въпроса. Днес сме 13-ти – крайният срок, в който вече няма право и на отлагане този въпрос и все още не сме получили отговор. Господин Председател, аз разбирам, че на министър Петкова й е трудно да обясни защо част от оборудването лежи на поляната в Белене Белене и безброй милиони евро са хвърлени ей така да ръждясват. Все пак, нека да бъде доблестна и да дойде да ни информира за какво става въпрос, защото в противен случай се получава, господин Председател, че и ръководството на Народното събрание става съучастник в прикриването на факта, че Министерството на енергетиката въобще не знае какво става в Белене, какво става с оборудването, няма идеи какви действия трябва да предприеме и поради това нещо не може да ни даде отговор. Когато един данъкоплатец е платил над 600 млн. евро за тези реактори в България, защото знаете, че бяха платени с пари на държавата, тази министърка е длъжна да отговори на въпроса, какво смята да прави с това оборудване. Иначе се получава, че или не я интересува, или не знае. Ако не я интересува, значи не е политически достатъчно узряла по въпроса, ако не знае, значи не е професионално да изпълнява своите задължения. Много Ви моля да предприемете мерки по въпроса да получим отговор на този писмен въпрос. Благодаря Ви.

Следващият въпрос към министър Вълчев е от народния представител Ирена Анастасова, относно Държавен образователен стандарт за физическа среда, информационното и библиотечното осигуряване на детските градини и училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие.

Година и два-три месеца действа новият Закон за предучилищното и училищно образование, в чийто чл. 22 се казва какви държавни образователни стандарти ще функционират в системата на образованието; с какъв нормативен акт се приемат те. В тази връзка част от тези стандарти още не са готови, част от тях не са пуснати за публично обсъждане, не са качени на сайта на Министерството. Стандартът за физическа среда, информационно и библиотечно осигуряване на институциите в системата на образованието, казано общо, е един от тези стандарти. Моят въпрос е: каква е причината такъв стандарт да не сме видели още? Мисля, че в Министерството на образованието се работи по него, но закъснението е доста сериозно. Кога смята Министерството на образованието да качи някакъв вариант на този стандарт за публично обсъждане

и представи за приемане на Министерския съвет над 35 подзаконови нормативни акта, в това число и 19 образователни стандарта. Към днешна дата 18 от тях са утвърдени. Единственият, който не е утвърден, е стандартът, за който Вие поставихте питане. Министерството на образованието и науката продължава да работи по разработването на държавния образователен стандарт за физическа среда и информационното библиотечно осигуряване. Поставеният срок за приключване на проекта на наредбата от мен е началото на 2018 г., по-конкретно края на месец януари 2018 г. Фактът, че актът все още не е пуснат за обществено обсъждане, се дължи на това, че обществените отношения предмет на акта са вече регламентирани в Наредба № РД 02-23/21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието, науката, здравеопазването, културата и изкуствата на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Това обстоятелство предизвика дебат по въпроса доколко допустимо и целесъобразно е наличието на акт, третиращ въпроси, които вече са уредени в действащото законодателство. Вследствие на дискусията се наложи промяна в концепцията на Проекта на акта на наредбата. Обсъжда се необходимостта от създаването на правила за книжния фонд в библиотеките и ежегодно обновяване с книги в училищни библиотеки. чл. 22, ал. 8 от Закона за предучилищното и училищното образование се предвижда този държавен образователен стандарт да се приеме с Наредба на министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на регионалното развитие и благоустройството, с министъра на финансите, с министъра на младежта и спорта, министъра на културата и председателя на Националното сдружение на общините в Република България. В процеса на разработването му участват 15 външни експерти от 15 различни институции, имащи отношение към материята, които стандартът урежда. Предвиждат се множество срещи за постигане на баланс между интересите на институциите и обществените организации. Фактът, че двата посочени държавни образователни стандарта за финансирането на институциите и физическата среда и информационното библиотечно осигуряване са на различни етапи на готовност категорично не означава, че разписаните в тях правила не са синхронизирани помежду си. В изготвянето на проектите на наредби, с които се приемат стандартите по чл. 22, вземат участие експерти с експертиза в различни области и компетентност, така че да бъдат обезпечени всички елементи на обществените отношения предмет на акта. Подготовката на всяка от наредбите е продължителен процес, като работата по отделните актове протича успоредно. През периода на разработка текстовете за отделните актове се синхронизират, за да избегнат несъответствие Освен това, преди да бъдат представени за публично обсъждане, готовите проекти на наредби преминават през процедура за съгласуване и Министерството, чиято цел е отново да бъдат предотвратени неточности. Това всъщност е един от нормативните актове, който нямаше аналог преди като нормативно основание в Закона за народната просвета, един нов нормативен акт, от една страна. От друга страна, той не урежда нови обществени отношения дотолкова, доколкото норми за проектирането на различни норми по отношение на физическата среда са съществували досега в нормативната уредба. Честно казано, мен ме притеснява и това, че е забавено, но повече ме притеснява какви политики ще бъдат регламентирани с този стандарт. Тези политики са в проекция, намират своето място в Закона за държавния бюджет, разбира се, но намират връзка и с други нормативни документи. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Госпожо Анастасова, заповядайте за реплика. Господин Министър, накрая много добре го казахте. Всъщност моите притеснения са също такива защото от този стандарт и от регламентираните в него положения следват или не следват съответно различни дейности и действия както в в рамките на пълномощията на други институции, така и в рамките на всяка една институция каквато е училището, детската градина или центърът за личностно развитие. Във връзка с това през последните две седмици представителите на нашата парламентарна група в Комисията по образование към Народното събрание, заедно с останали колеги народни представители, сме в много от общините и областите на страната. Специално на мен ми направи впечатление, че досега не съм била в община, която да има Стратегия за развитие на училищната мрежа. Не знам да има такава Стратегия и в София като столица. Защо казвам това? Защото част от общините след влизането в сила на Закона, те бяха и задължени, разработиха правила или критерии, или наредби – всяка община по свой начин си го кръсти – за прием в I клас. Всеки прием в една образователна институция в определена степен е свързан с физическата среда. Освен тези общински стратегии, които би следвало да има всяка община според мен, и би следвало наредбите да са акт на изпълнение на тези стратегии, същото важи и за всяка образователна институция. Всички в училищата бяхме задължени да приемем стратегии за развитие. Нали разбирате, че когато се разработва една такава стратегия, също е много важно да имаме такъв стандарт за физическата среда, за да може да знаем увеличаваме ли приема, намаляваме ли приема, осигуряваме ли целодневно обучение, не осигуряваме ли целодневно обучение? В тази връзка този стандарт има отношение и към пълняемостта на паралелките, и към политиката с кадрите следователно от тук насетне, както и развитието на материалната база. Затова наистина мисля, че трябва сериозно да се подходи към него. Удовлетворена съм от отговора, че до края на тази година имате намерение да приключи разработването, защото пък и не виждам иначе как може да се говори за Бюджет 2018, ако нямаме и този стандарт. Не че не можем, но добре е да го имаме все пак. Благодаря. Благодаря на госпожа Анастасова за тези връзки, които направи. Действително той е важен. Честно казано, този вариант, който видях и който беше разработен от Министерството, не ми хареса по отношение на това, че той не решава, или няма връзка точно с разрешаването на такива конкретни проблеми като преминаването към едносменен режим. Възложил съм на колегите да мислят за механизъм за най-големите училища все пак, за да не бъде много трудоемък, времеемък този механизъм за определяне на капацитет, тоест колко паралелки най-общо може едно училище да обучава. Факт е, че имаме свръх концентрация на деца в някои училища – повече отколкото материалната среда позволява. А иначе нормите, които и в момента имаме, разбира се, ще намерят отражение в стандарта, но сами по себе си няма да подобрят материалната база, ако нямаме конкретни механизми, както Ви казах, и проекция в бюджета. Иначе ежегодно, Вие знаете, и чрез държавния бюджет, и по линия на средствата от Европейския съюз се инвестират средства в подобряване на материалната база, която има нужда от множество потребности – физкултурни салони, спортни площадки, енергийна ефективност, отоплителни инсталации, дворни пространства, библиотеки и така нататък. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Въпрос от народния представител Александър Симов относно съкращаване на щат в Регионалното управление по образованието – Кърджали. Имате думата, уважаеми господин Симов. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! На 1 септември тази година в Регионалното управление по образованието в Кърджали е съкратена щатна бройка за експерт по български език и литература след настояване на началника на управлението Гроздан Колев. Щатът се трансформира в длъжност „юрисконсулт“. Действията на началника са повече от странни и необясними, защото в щатното разписание на поверената му институция има два щата за експерт по природни науки, единият от които е навършил пенсионна възраст през март, но още продължава да работи.

За сметка на това учителите по български език и литература са над 145 души, но е оставен един-единствен щат. От повече от 20 години в област Кърджали има по двама експерти по български език и литература поради много причини – отдалеченост на училищата, ниска степен на владеене на езика и липсата на мотивация за неговото овладяване. Заради това моят въпрос е: каква е причината за действията на господин Гроздан Колев и стоите ли зад решението му да съкрати щатовете за експерти по български език? Междувременно стана ясно, че е отпусната и допълнителна бройка за експерт, но по майчин език. Да разбираме ли, че това ще е част от политиката на Министерството на образованието от тук нататък за област Кърджали? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Симов. Министър Вълчев,

това, което изложихте като факти, е коректно, с изключение на последното – не е отпусната допълнителна бройка за експерт по майчин език. По щатно разписание има експерт, който следи за нормално провеждане в това направление, но не е от тази година. Действително промяната в длъжностното разписание на Регионалното управление по образованието в Кърджали е направена по предложение на господин Гроздан Колев началник на Регионалното управление. Мотивите му за тези промени са свързани с липсата на достатъчна натовареност, която да осигури заетост на двама експерти по български език и литература, като обстоятелството, че учителите по български език и литература и броят на училищата в област Кърджали са намалени в сравнение с предходните години. Обръщам Ви внимание, че в Регионалното управление по образованието в Кърджали има една щатна бройка за длъжността „старши експерт по български език и литература“ при 74 училища на територията на областта, които са с четири пъти по-малко в сравнение с броя на училищата на територията на област София-град – 281. Единствено Единствено в длъжностното разписание на РУО – София-град, има две щатни бройки за тази длъжност, а в останалите 27 регионални управления по образованието в страната длъжността „старши експерт по български език и литература“ е една щатна бройка. Това е причината и ние да приемем предложението с така изложените мотиви от страна на господин Колев. Разкриването на длъжността „юрисконсулт“ е свързана с необходимостта да се упражнява постоянен юридически контрол при изпълненията на дейностите в Регионалното управление, за да се гарантира тяхната правна съвместимост с прилаганата нормативна уредба. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Заповядайте за реплика, господин Симов. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Министър, на мен ми е ясно, че могат да бъдат намерени всякакви административни формулировки, за да се извърши подобно съкращение, но в случая спецификата специално в Кърджали е това, че отстранената експертка по български език госпожа Гергана Пърличева е изключително известен, подготвен експерт, известена в цялата област, но, уви, най-вероятно е жертва на политическа репресия. Казвам го с тази тежка дума, тъй като в Кърджали това е обичайна практика. С други думи това, от което не съм доволен от Вашия отговор, е, че административната лексика тук не ми върши работа. Става въпрос за това има ли, оказва ли се политически натиск върху такива експерти и извършва ли се върху тях подобна репресия? Това е важното в този казус. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Симов. Няма да се възползвате, господин Министър, от правото си на дуплика. Следващият въпрос е от народния представител Николай Тишев относно Национална олимпиада по география и икономика. Имате думата, господин Тишев.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

Също така съгласно чл. 10 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, стипендии за стимулиране на деца с изявени дарби се отпускат на ученици от VIII до ХII клас, класирани до навършване на 18-годишна възраст на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в Програмата по чл. 11. На практика правилата не допускат стипендии да получават ученици от VII клас. В тази връзка е моят въпрос: налице ли е допусната дискриминация по отношение тази група ученици, а именно VII клас, и ако е така, каква е причината за тази неравнопоставеност? Ако не е налице дискриминация, какво е обяснението за такова разделение на учениците в зависимост от тяхната възраст? И последно: колко средства спестява държавата с изключването на тази възрастова група от правото да получава стипендии и какви мерки смятате да предприемете за отстраняването на тази несправедливост? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Тишев. Министър Вълчев, заповядайте за отговор. Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Тишев, Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби е нормативен акт на Министерския съвет, приет на основание на Закона за

конкурси и олимпиади, които са с доказани високи критерии при излъчване на победителите. Наредбата определя като право на стипендия индивидуалната изява и класиране на децата и учениците. системата на българското образование приемът и подборът на ученици в училища по изкуствата, спортните училища, профилираните и професионалните гимназии е след завършен VII клас. Традиционно и в нормативната уредба е предвидено стипендиите да се получават след завършване на основно образование, като до приемането и влизането в сила на новата образователна структура това беше след завършен VIII клас, тоест за учениците в гимназиален етап. Сега се прави промяна и се разширява правото на получаване на стипендии, и не само тези по реда на тази наредба, но и общи стипендии за учениците след завършване на VII клас. Тоест от тази учебна година стипендии ще получават и осмокласници. Това е свързано и с факта, че тези деца не Министерството на образованието и науката е инициирало промени в Наредбата, свързани с предоставянето на възможност и на учениците от частни училища да получават стипендии при равни условия с учениците в държавни и общински училища. Промените в Наредбата ще бъдат подготвени от междуведомствена група с представители на отговорните за изпълнението на Наредбата институции. Работната група ще обсъди и варианти за разширяване на обхвата на определените в Наредбата възрастови групи, които имат право на стипендия, за да могат повече деца и ученици да се възползват от тази възможност. В този смисъл Ви благодаря за въпроса, защото той е навременен. В момента се обсъждат двата акта, свързани с предоставянето на стипендии, се обсъждат двата акта, свързани с предоставянето на стипендии, и този въпрос може да бъде разгледан, защото става въпрос само за един клас, който не е с толкова висока финансова тежест конкретно по тази Наредба. В изпълнение на Наредбата, ежегодно с постановление на Министерския съвет се приема Програма с мерки, която се състои от три раздела с конкретни прояви, предложени от министъра на културата, министъра на образованието и науката и министъра на младежта и спорта, като при разработването обхватът на мерките се съобразява с определените в чл. 10 от Наредбата. При включване на нови възрастови групи с по-малко ученици в Наредбата, промените ще намерят отражение при разработването на Програмата с мерките за 2018 г., като Програмата ще бъде допълнена и с нови прояви, съобразени с възрастовата специфика и възможностите за изява на децата и учениците. В изпълнение на Програмата на мерките за закрила на децата с изявени дарби от държавните и общинските училища през 2017 г. от държавния бюджет са предвидени 1 млн. 800 хил. лв., при условие че бъдат включени ученици от всички възрастови групи при запазване на обхвата за мерките. Средствата,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

това означава ли, че ще бъде включен и VII клас? Искам тук да чуя Вашето мнение, защото е нормално министърът да бъде моторът за промени, в която и да е наредба, която касае неговата област. И второ, да Ви дам няколко примера, за да работите в тази посока. Имайте предвид, предполагам, че Вашите консултанти и съветници са Ви казали, че през 2014 г. родители на деца от VII клас завеждат дело в Комисията за защита от дискриминация точно по този въпрос. Комисията се произнася, че непредоставянето на стипендия за деца от VII клас, които, разбира се, имат изявени дарби и са спечелили награди, представлява форма на непряка дискриминация по признак възраст. Интересното е, въпреки че решението на Комисията не е задължително, а препоръчително, Министерският съвет обжалва това решение пред Административния съд, но Административният съд отхвърля жалбата и постановява, че с изменение на подзаконовата нормативна разпоредба – чл. 10 от Наредбата, Министерският съвет е поставил необосновано и незаконосъобразно ограничение по отношение на правото да получават стипендии и учениците от VII клас,

Моят въпрос към Вас е провокиран от едно отворено писмо от учителските синдикати към КНСБ и към КТ „Подкрепа“. Уважаеми господин Министър, от месеци зрее скандал, свързан с преструктурирането на Центъра за личностно и творческо развитие на децата в Благоевград, бивш ОДК и Младежки дом. Работещите в Центъра и двата учителски синдиката излязоха с общо протестно писмо до премиера, медиите и народните представители от региона, което е адресирано и до Вас. В писмото се сочат притеснителни факти за финансови, документни и кадрови нарушения в Центъра. Събират се такси от деца за обучение, въпреки че Центърът е на делегиран държавен бюджет. Въпросът ми към Вас е: не считате ли за редно да назначите цялостна проверка на Центъра за личностно и творческо развитие на децата в Благоевград за изясняване на реалната ситуация и за потушаване на общественото недоволство в града? Благодаря.

Министерството на образованието и науката извърши проверка по подадения сигнал, от който е констатирано, че посочените факти и обстоятелства относно допуснати нарушения в Центъра за подкрепа на личностното развитие в Благоевград не са верни. Съгласно Закона за предучилищно и училищното образование центровете за подкрепа за личностно развитие имат право на собствени приходи, едни от които са определени с нормативен акт. В този смисъл на основание на Наредбата за администриране на местните данъци и такси, с Решение на Общинския съвет в Благоевград са определени символични такси от два до пет лева за лицата от от групите в Центъра. При направената проверка са предоставени и проверени книгите и плановете за контролна дейност на директора и заместник-директорите. Констатирано е, че предприетите кадрови промени и съкращения са направени след извършени проверки от директора и установени нарушения относно ниската посещаемост и въобще неприсъствие на деца в определени групи, което се дължи и на провеждането на подобни дейности в училището на територията на общината. Проверката от Министерството е отхвърлила твърденията в сигнала, че директорът на Центъра не притежава не притежава необходимия педагогически опит, както и че не са провеждани заседания на Педагогическия съвет през учебната 2016-2017 г. За подобряване на работата на Центъра за подкрепа на личностното развитие към директора са направени препоръки. Една от тях е контролната дейност да се извършва ритмично с цел своевременно да се установи посещаемостта на лицата в групите. При формирането им да се вземе предвид броят на подадените заявления от родителите, като се съблюдава нормативно определеният брой на лицата – учениците в тях. Дейностите да се провеждат само в предоставена база за ползване и разпореждане от Центъра за подкрепа. За направените препоръки ще бъде осъществена последваща проверка на Центъра за подкрепа на личностното развитие. При

Уважаеми господин Министър, честно да си призная, от Вас научих подробностите по отношение на тази проверка, която е извършена, тъй като в Благоевград излязоха някакви епизодични мнения от тази проверка в някакви местни сайтове. Но аз искам да акцентирам на един друг въпрос. Пак с едно писмо, което е адресирано и до Вас, пак от синдикатите на българските учители. Ще го зачета, за да могат колегите и обществеността да се запознаят с него“ „Уважаеми господин Вълчев, на 26 септември 2017 г. изпратихме тревожни сигнали за нередности в Центъра за личностно развитие на децата от Благоевград и поискахме финансова и документална проверка на същия Център. Без да се съмняваме в експертизата на РУО Благоевград, възразяваме същата да бъде извършена от тях. Началникът на РУО Благоевград господин Ивайло Златанов е председател на Комисията по образование, култура и вероизповедание към Общинския съвет Благоевград и е общински съветник от листата на кмета Атанас Камбитов. Това поражда съмнение за обективност, тъй като много от случващото се в Центъра става под диктовката на зам.-кмета Христина Шопова и с мълчаливата намеса на господин Златанов. Още повече, че част от решенията на Общинския съвет Благоевград, касаещи Центъра, са станали със съгласието на началника на РУО в качеството му на общински съветник и председател на Комисията по образование, култура и вероизповедание към Общинския съвет в Благоевград. Господин Министър, от името на засегнатите членове на Съюза на българските учители към КНСБ настояваме за обективна проверка от експерти от МОН, за да избегнем съмненията за прикриване и смекчаване на нередностите и нарушенията.“ Това писмо, предполагам, е стигнало и до Вас. Затова, господин Министър, в заключение искам да кажа, че действително обществеността в Благоевград е силно скандализирана по отношение на този случай и за съжаление страдат децата на гр. Благоевград, децата, които посещават тези школи в Центъра. За да избегнем съмнение, че проверката е обективна, Ви моля да назначите проверка от експерти от МОН, които да извършат цялостно разследване за случая в този Център и съответно да ни уведомите от изхода на тази проверка. Благодаря.

към министъра на вътрешните работи господин Валентин Радев и първият въпрос към него е от народния представител Дора Илиева Янкова и Радослав Любчов Стойчев относно подготовката на зимния туристически сезон и готовността на районните служби за пожарна безопасност и защита на населението да гарантират спокоен туристически сезон. Заповядайте, госпожо Янкова, да поставите въпроса. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, госпожи и господа народни представители! Господин Министър, в последната седмица на месец септември представители на МВР, комисари и главни комисари споделиха, че имате планове 12 районни пожарни служби да бъдат разпуснати. Медийно силно беше отразено всичко това, като със сигурност обявиха, че ще се разпуснат двете районни служби за пожарна безопасност и защита на населението в курортните комплекси Пампорово и в Боровец. Вие знаете, че това са национални зимни курортни комплекси. Дай Боже да станат и целогодишни. Паралелно с това, в дискусията на експертите, които лансираха всичко това, споделиха, че от 30 минути времето ще бъде увеличено от седем до 12 минути всички експерти – сигурно и Вие знаете, че има 10 първи, 10 златни минути за намесата на пожарникарите. В тази ситуация аз искам да се обърна към Вас. Вие знаете, че

че зимно време в тези курорти се събират около осем, десет хиляди човека. Много. Аз си давам сметка и познавам района, Вие също. Знаете какво означава от Смолян или от Чепеларе да тръгне пожарна, ако има тупик, ако има големи снегове, както в момента се говори за такава зима. Паралелно с това многократно съм била на срещи, когато се е дискутирало от туроператорите има ли сигурност, МВР там ли е? Има ли сигурност за туристите? Има ли превенция? Има ли медицинско обслужване? И искам да споделя, че за всички хора, които живеят, те осъзнават и досега осъзнаха, че Районната служба за пожарна безопасност е и с онзи акцент за защита на населението, което гарантира спокоен туристически сезон.

туроператорите, хората, предлагащи туристически услуги, имат вече позвънявания, че това ще се отрази на един сериозен стопански отрасъл. Благодаря. Благодаря, госпожо Янкова. Заповядайте за отговор, господин Министър. Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Янкова, уважаеми господин Стойчев! Във връзка с промяната на подзаконовата нормативна уредба, регламентираща пожарогасителната и спасителна дейност, направена през 2015 г., е определен минимален брой от трима служители в екип, работещи на смени в службите на

се налага преструктуриране на службите, находящи се на територията на курортните комплекси, включително и на тези – Пампорово и Боровец. Произшествията на територията на службите през последните три години са, както следва: в Пампорово средногодишно 56 произшествия, от които 11 пожара, два на територията на обекти в курортния комплекс; в 33 случая оперативните дейности са свързани с отстраняване на опасни предмети – обикновено ледени висулки; при 10 пътно-транспортни произшествия е оказана помощ на граждани. Годишната издръжка само за заплати и осигуровки е 360 хиляди лева. За Боровец: средногодишно 36 произшествия, от които 9 пожара – три на територията на курортния комплекс. Половината от произшествията – 18, са свързани с отстраняване на опасни предмети, отново ледени висулки, за които са отговорни собствениците на хотелските комплекси. Годишната издръжка тук е близо половин милион. По отношение на безопасността на туристите в комплекса следва да се отбележи, че за хотелите са регламентирани по-строги изисквания за осигуряване на пожарната безопасност в сравнение с административните и други обществени сгради. Това е по принцип в цялата държава. С оглед динамиката на произшествията и техния характер и отдалечеността на курортите от населените места са изградени звена за противопожарна безопасност. Времето за намеса на тези звена обуславя извода, че оперативните действия, осъществявани в Районна служба „Боровец“ и „Пампорово“, може да се поемат от други звена, без това да се отрази на сигурността на комплексите. Нормативната уредба дава възможност на собственици на обекти да наемат или да изградят звена за пожарна безопасност. Независимо от предстоящите структурни промени, пожарната безопасност в курортните комплекси „Боровец“ и „Пампорово“ ще бъде осигурена. Времето за реакция на структурите, които ще поемат оперативната намеса в районите на действие на закриващи се управления, ще бъде съпоставимо с времето за реагиране в множество от останалите места на страната. За отделни населени места то ще се увеличи, а за други ще бъде намалено. Съгласно статистиката на Международната асоциация на пожарникарите и спасителите, средният европейски коефициент за осигуреност на 1000 души население е 0,68. По отношение на този показател България заема осмо място с коефициент 1.02 почти двойно по-голям, което е над средноевропейския. Към месец октомври 2017 г. на територията на Република България има регистрирани 2 900 доброволци. Това прави 0,4 0,4 доброволци на 1000 души. По този показател България е на 20-то място сред европейските страни и с много по-ниски показатели в сравнение със средноевропейските 4,45. Задълженията, произтичащи от Закона за защита на бедствията, както и статистическите данни на Международната асоциация на пожарникарите, за която споменах, ясно очертават каква следва да бъде структурата на системата за защита от пожари, бедствия и извънредни ситуации в България. Тя не е такава и правим всичко възможно да я направим такава, каквито са средните европейски показатели. Благодаря.

Аз исках от Вас да чуя отношение на член на кабинета Борисов 3 – с грижа към стопанството на страната и с апорт към един зимен отрасъл, свързан със зимния туризъм за два национални курорта. Знаете ли какво казват хората? Удар в гърба на зимния туризъм от правителството! И ако с три щатни бройки тази зима ще спестите някакви пари, ще направите нещо, и ако онази наредба, която Ви е в ръцете, е панацеята да дадем нестабилност на тези зимни курорти, голяма грешка! Огромна грешка! Спомням си 2015 г. Попитайте очакват се същите снегове, как се блокира курортът, как се блокира районът? Тогава ще Ви питам. Но след като сте го решили, обръщам се към всички, заети в бранша, да знаят, че правителството носи отговорността за сигурността и гарантира безопасността на двата зимни курорта. Ако, не дай боже, нещо стане, ще Ви питам отново от тази трибуна от името на всички тези хора. Трябва да дадем гаранция за сезонен зимен туризъм, а в крайна сметка са Ви направили бюрократично експозе, което не приляга на министър на вътрешните работи, на член на кабинета, на политическо лице. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Янкова. Заповядайте за дуплика,

господин Стойчев! Естествено, че е бюрократичен отговорът. За три минути това мога да Ви отговоря. Разбира се, мога да Ви дам много повече информация и ще Ви кажа още нещо, ако искате, нещо по-прочувствено. Ние се грижим не само за Пампорово и за Боровец. Това, което е направено, е предложено от професионалното ръководство. Те са решили така и не са го решили, защото не им харесва Боровец или Пампорово. Напротив, има много неща, които са написани в критериите, има математически модел, съгласно който е погледнато какво може да се направи в цялата държава и къде могат да бъдат намалени или в случая съкратени и преместени примерно в Смолян – пожарните, а не да бъдат на територията на Пампорово. Това не е направено току-така и няма как Вие да го знаете,

И ние го изпълняваме. Ако сега Ви попитам: ще дадете ли повече пари за Пожарната, тоест за МВР? Ще кажете: „Да, ще обсъдим бюджета, и ще видим“. Тоест ние решаваме задачите при определени ограничения и решаваме според мен най-правилно. Професионалистите в държавата са в тази дирекция. И те са взели правилното решение, вярвайте ми. Те чрез мен – опитвам се и Вас, и гражданите да убедя, че решението е правилно и никой няма да пострада от това пренасочване на хората. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Втори въпрос от народните представители Виолета Желева и Никола Динков относно тежката пътна обстановка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

поради което проблемите с пътния трафик на българо-турската граница са доста чести. Това е видно и от справките на пресцентъра на Министерството на вътрешните работи. Засиленият контрол по границите е изключително важен и той не бива да се занижава. Затрудненията в пропускателния режим пораждат напрежение и образуват опашки, които понякога са над 10 км. Товарните автомобили заемат скоростната лента на магистралата и това поражда тези опашки и предпоставка за пътно-транспортни произшествия. Решение на един от проблемите и според нас най-голям може да се намери, ако се изгради паркинг, на който товарните автомобили да изчакват и да преминават през пропускателния пункт,

протича част от търговията между Турция, от една страна, и на страните от Европейския съюз, от друга страна. В тази връзка въпросът ни към Вас е: какви мерки ще предприеме правителството за подобряване на обстановката около граничния пункт

Затруднения в пропускателната способност и образуването на колони от двете страни на граничния пункт са породени от различни причини, свързани с ежегодния ръст на преминаващи пътни превозни средства, пътници, въведени мерки за засилен граничен контрол, увеличеният миграционен натиск, терористичните актове в Париж – знаете през 2014 г., и други. „Капитан Андреево“, на този пункт дейността по граничния контрол се осъществява както от органите на Министерството на вътрешните работи в лицето на „Гранична полиция“, така и от компетентните органи на останалите ведомства от задължителния граничен контрол съгласно Наредбата за гранично пропускателните пунктове. Различните видове граничен контрол изискват технологично време за проверка на лицата, на пътните превозни средства, вещите, стоките, товарите, преминаващи през граничния пункт. Следва да се отбележи, че в резултат на направените на пункта разчети, средното време, необходимо за извършване на граничната проверка на служителите и там е около три минути. Интензивният трафик води до ежедневно високо натоварване на граничния пункт, увеличаване на времето за изчакване и в определени периоди до натрупване на колони от товарни и леки автомобили. През този граничен пункт ежедневно преминават между 2000 и 3000 товарни автомобила.

вторият – товарни автомобили. Пътното трасе е изградено технологично така, че е необходимо товарните автомобили да се престрояват в лявата лента за движение, за да могат да влизат в пътния възел. При интензивен трафик и забавяне на движението през граничния пункт практически

2017 г. се проведе редовно заседание на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол, който председателствам. В дневния ред на заседанието беше включено разглеждането точно на мерки, необходими за облекчаване на трафика през граничния пункт на страната всички, включително и този, и конкретно организиране движението на тежкотоварния трафик през „Капитан Андреево“. Като възможен вариант е обсъден и въпросът за изграждане на паркинг за товарни автомобили в участъка Свиленград до „Капитан Андреево“. По информация на областния управител на Хасково, който присъства, областната администрация е в процес на търсене на терен за изграждане на такъв ТИР паркинг. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Господин Динков, заповядайте за реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! Вие разказахте за проблемите, които има на „Капитан Андреево“. Няма да се спирам на проблемите, които има и в митницата на „Капитан Андреево“, където заради намален състав на проверяващите или заради технически проблеми движението през пункта понякога се забавя. По-важният въпрос е – така или иначе, по различни причини,

са очевадни. Мисля, че трябва да се настоява от Ваша страна за решаването на три инфраструктурни проблема. Единият Вие го казахте – изграждане на паркинг съвместно с община Свиленград, съвместно с държавата, за да се обработват и пускат по определен ред камионите, така че да няма опашки на скоростната лента. Второ, по по време на строителството на магистралата беше спестено и не беше построена третата аварийна лента. Ако тази трета аварийна лента беше построена, положението с опашките щеше да бъде по-различно. Мисля, че за това също трябва да има решение. Третият въпрос, на който трябва да обърнете внимание и който трябва да поставите на междуведомствено разглеждане, на Междуведомствена комисия – осветлението на пътните възли за Свиленград и за КПП „Капитан Петко Войвода“ с Гърция, тъй като опашките понякога подминават и този пътен възел. Ако тези три проблема в близките две, три години не бъдат решени, проблемите с опашките за населението и за пътно-транспортни произшествия ще останат нерешени и заплахата ще бъде винаги за хората. Благодаря.

Точно тук е мястото и хубаво, че ме питате. Народните представители питат министъра и той трябва да обяснява какво прави. Съгласен съм, същото беше и за госпожа Янкова. Не с протести на пожарникарите, в случая не с протести може би на някои други. Тук е мястото, тук се обяснявам и съм длъжен да давам обяснение какво прави Министерството.

Прави сте и двамата, разбира се. Има такова нещо, има такъв проблем. Между другото, подобен проблем има и на другата граница – на Кулата. И там правим магистрала. Там ще внимаваме с третото платно сигурно. Благодаря Ви за въпроса. Отговарям Ви по този начин и мисля, че общо взето мислим еднакво. И Вие казахте това, което и аз казах, добавих и някои дребни, други неща. Мога да добавя още, но времето не ми позволява да говоря повече. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър за участието в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпросите, зададени към Боил Банов – министър на културата. Първият въпрос е от народният представител Николай Тишев относно конкурс за заемане на длъжността директор на Държавна опера – Бургас. Имате думата, уважаеми господин Тишев. Благодаря. Във връзка с провеждащия се конкурс за директор на Бургаската опера в приемния ми ден се жалваха нейни служители относно ниското художествено равнище на тази институция. Тъй като настоящият директор отново е кандидат, има факти относно дейността на операта, които будят безпокойство. Всички външни солисти се назначават на щат с 900 лв. заплата, като гастролират много рядко в Бургас. В същото време бургаските кадри са с най-ниските заплати от всички оперни театри в страната – 470 лв., тоест близки до минималната заплата. „Кадровият състав на операта е намален до оперетен такъв, съставен от самодейни дейци и кадри“ – това е по думите, разбира се, на жалващите се. години подред в операта гастролират едни и същи солисти, което повдига въпроса за взаимоотношенията между ръководството на операта и тези солисти“, и така нататък. Въпросът ми към Вас е: запознат ли сте с действителната ситуация в Държавна опера Бургас? Смятате ли за необходимо да бъде направена проверка или ревизия на настоящото ръководство във връзка с горепосочените сигнали? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Тишев. Министър Банов, заповядайте за отговор. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Тишев, във връзка с поставения от Вас въпрос Ви информирам за следното. Министерството на културата ежегодно провежда мониторинг и извършва комплексна оценка институти в областта на сценичните изкуства. Оценката отчита управленска дейност, финансова ефективност на продукцията, управлението на материалната база, художествената политика на културните институти и тяхното присъствие в общността. Съгласно чл. 23б, т. 3 от Закона за закрила и развитие на културата държавните и културните институти, осъществяващи дейност в областта на сценичните изкуства прилагат Система на делегирани бюджети, която дава право на директора на културния институт да се разпорежда самостоятелно със средствата на института, да извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета му приходи и разходи, като уведомява за това Министерството на културата; да определя числеността на персонала и възнагражденията на служителите и работниците при спазване на нормите, определени в съответните нормативни актове. дейността на държавните опери, предполагаща щатна численост не по-малка от 200 души, организирани в различни звена, в това число оркестър, хор, балет, солисти, техническа служба и администрация в сферата на музикално-сценичните изкуства, заетите в художествено-творческите състави с висше образование. Най-важното, в края на месец септември 2017 г. е извършена планова проверка от звеното за вътрешен одит на Министерството на културата. Изготвен е предварителен доклад, който предстои да ми бъде представен, след което, разбира се, ще Ви запозная и Вас. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.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

все пак означава, че Министерството има възможност за контрол върху директорите на тези театри. Това, което казвате, а именно че септември месец е извършен одит, го доказва. Все пак се надявах в рамките между задаването на въпроса ми и Вашия отговор да сте направили някаква дори и частична проверка на това дали данните, които на мен са съобщили и аз съм Ви задал въпрос, отговарят на истината. Ако е така, какви мерки ще предприемете?

не мога да споделя това, че има напрежение в институцията. Сигналите, които са към Вас, вероятно са проверявани по време на самата проверка, но не мога да кажа, че има напрежение. Даже там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

посочени в чл. 31, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, а именно: от 54 672 лв. през 2014 на 1640 лв. през 2016 г. В цитираната законова норма се съдържат 14 източника за набиране на средства във Фонда. Става дума за постъпления, събрани от наложени глоби и имуществени санкции; от платени такси за услуги, извършвани от културните институти; приходи от наеми, включително ежегодна целева субсидия, превеждана на основание § 32 от Преходните и заключителните разпоредби на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта – „Държавен вестник“ бр. 1 от 2014 г. Питането ми в тази връзка е: какви средства като размер са събрани през 2016 г. на всяко едно от основанията, посочени в чл. 31, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, включително

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Йотова, във връзка с Вашия въпрос Ви предоставям следната информация. С размера на действително отчетените от съответните културни институти средства и на основание Постановление на Министерския съвет за всяка бюджетна година се извършва корекция в посока увеличение бюджета на Национален фонд „Култура“.

и е на следните основания: - на основание чл. 31, ал. 1, т. 1 – 50 на сто от глобите по чл. 98в, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права наказателни постановления; - от Централната администрация на Министерството на културата са събрани 31 649 лв.; на основание чл. 31, ал. 1, т. 3 сумите по чл. 33, изречение първо от Закона за авторското право и сродните му права, упражняване на правата при липса на наследници

от Националния исторически музей – 9585 лв., и от къща-музей „Панчо Владигеров“ – 1420 лв. През цитирания период в бюджета на Национален фонд „Култура“ освен от гореизброените източници не са постъпвали други средства, включени в обхвата на

Благодаря Ви, уважаеми господин министър. Госпожо Йотова? – Нямате реплика. С това приключиха въпросите към министъра на културата Боил Банов. Поради продължаваща среща на министъра на енергетиката Теменужка Петкова с представителите на Европейската комисия и Европейския парламент няма да има възможност да отговори на въпроса на народния представител Дора Янкова, за което я информирах.

Господин председател, отнасям се с разбиране към министъра, че днес явно е важно с европейски комисар да прокарва политика на българското правителство, но моята молба към Вас е

Благодаря Ви, госпожо Янкова, за разбирането. Ще вляза в комуникация с министър Петкова и ще се постараем да изпълним това Ваше желание. Колкото до въпроса, който повдигна пак по начина на водене народният представител Таско Ерменков, във връзка с въпрос, който има заедно с народния представител Иван Генов, до министър Петкова относно оборудване за АЕЦ „Белене“ и на който предстои да бъде изготвен писмен отговор,

поради което не е съобщено в залата и не е качено на страницата на Народното събрание, тъй като това се прави предишния ден, както знаете, в четвъртък, 5 октомври 2017 г., до 18,00 часа. Отговорът на въпроса е отложен за 13 октомври 2017 г.,

Поради изчерпване на въпросите, предвидени за днешния парламентарен контрол, закривам заседанието. Следващото заседание е във вторник, 17 октомври 2017 г., от 14,00 ч. Закривам заседанието.